В залі зареєстровано 398 народних депутатів України. Оголошую відкритим ранкове засідання Верховної Ради України. Шановні колеги, давайте розпочнемо з приємного. У нас сьогодні є два іменинники. Це Іван Григорович Кириленко, фракція "Батьківщина".

ми з вами сьогодні вже спілкувались. Я вас ще раз вітаю, бажаю здоров'я. І я впевнений, що до цього привітання приєднуються всі народні депутати Верховної Ради України. Ще раз зі святом. Переходимо до роботи. Шановні колеги, на Погоджувальній раді з головами фракцій була досягнена пропозиція, щоб замінити виступи народних депутатів, які сьогодні передбачені Регламентом, на виступи від фракцій та дати головам фракцій до 5 хвилин на виступ. Оскільки це було погоджено з представниками всіх політичних сил, я думаю, що це не потребує додаткового голосування. Так? Тоді прошу записатись на виступи голів фракцій,

Фракція "Голос", Рахманін Сергій Іванович до виступу.

Шановні колеги, сталося те, що мало статися: ми починаємо проходити через перше складне випробування, це випробування відсутністю інформації, я б назвав це так коректно. Після вчорашньої заяви Президента України виникло цілком логічне, цілком зрозуміле занепокоєння суспільства, яке насправді не розуміє, що відбувається і що на нас чекає далі. У Верховній Раді є ціла низка важливих законопроектів, починаючи від бюджету і закінчуючи Законом про ринок землі, але насправді дуже важко обговорювати щось, коли ми не розуміємо, як саме виглядатиме наше майбутнє. Тому фракція "Голос" наполягала вчора, наполягає сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами, виступив Президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки. Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради, немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті українською делегацією в мінській групі так званої "формули Штайнмайєра". Поки що це просто набір слів. Але суспільство, кожна мати, кожен боєць на фронті має почути від Президента, який є вищою посадовою особою, гарантом суверенітету, нагадую, Верховним Головнокомандувачем, Головою Ради національної безпеки, вони мають почути простою і зрозумілою людською мовою, які є наміри у Президента щодо війни і миру. На превеликий жаль, поки що такої аргументації кожен громадянин України поки що не почув. Ми сподіваємося, що ми почуємо. І тому ми ще раз наголошуємо на тому, що присутність Президента, з нашої точки зору, в цій залі є дуже дуже важливою, є обов'язковою для того, щоб зняти напругу, для того, щоб напруга в суспільстві була якомога меншою. Бо це питання безпеки, це питання кожного громадянина в цій країні. Це перше. Друге. Ми вважаємо, що незалежно від того, як відбудуться наступні перемовини в "нормандському форматі", а наскільки ми зрозуміли, ці перемовини плануються, і вони відбудуться найближчим часом, незалежно від того, як буде формуватися позиція України, є абсолютно очевидним необхідність відходити від тексту Мінських угод, які "померли", з юридичної точки зору, свого часу навіть не народившись, і є необхідність чітко юридично, артикульовано поставити питання про те, що будь-які перемовини, подальша доля окупованих територій Донецької і Луганської областей буде залежати від чіткої схеми, в якій безпековий формат обов'язково має передувати політичному. Щоб не було жодних подвійних тлумачень, щоб не було жодних непорозумінь з цього приводу, ніякі вибори на будь-якій частині української території за будь-яким законом не можуть відбуватися до того, поки не буде забезпечена безпека громадян. А безпека громадян може бути забезпечена тільки за умови повного беззастережного одноосібного, з точки зору держави, контролю української держави українських військових над українсько-російським кордоном. Будь-які висновки, будь-які іноземні спостерігачі, будь-які посилання на українське законодавство, будь-які розмови не замінюють одну просту формулу: неможливо забезпечити безпеку безпеку громадян на території, яку ця держава не контролює, неможливо забезпечити безпеку, допоки держава не контролює власний кордон. Допоки не буде безпеки, будь-які вибори за будь-якими законами, за будь-якої кількості і якості спостерігачів неможливі в принципі. І будь-які розмови на цю тему будуть виглядати виключно як спекуляція. Ми би дуже хотіли почути це від усіх уповноважених осіб, але спочатку ми би хотіли почути чітку, артикульовану позицію Президента у цій залі. І наступне. Дуже багато питань виникало і виникає у зв'язку з тим, що і суспільство, українські громадяни, і народні депутати недостатньо проінформовані про дії наших очільників у цілій низці важливих кроків. Обговорюючи питання деокупації, реінтеграції, ми так і не почули позицію міністра оброни, керівника Генерального штабу, міністра закордонних справ, і я вважаю, що є потреба, щоби кожен з цих очільників вийшов на трибуну Верховної Ради і розказав про свої дії. Дякую.

Ми завжди будемо захищати і стояти на тому, що наші громадяни мають право на головне своє громадянське право, а саме: право на правду. Сьогодні три канали ZIK, NewsOne, "112", журналісти, які до них приєдналися з інших мас-медіа, провели акцію протесту: півгодини мовчали в ефірі. Їм заклеїли рота. Це, на жаль, те, що відбувається зараз в Україні, – спроба закрити рота нашим журналістам. У нас вже навіть складно підійти до керманичів нашої країни, вже стає небезпечно. Ми сьогодні наполягаємо на тому, що будемо стояти намертво на принципах права отримати інформацію і надати інформацію. Ми жорстко критикуємо сьогоднішню політику щодо турбоприскорення ринку землі безвідповідально, без встановлення і захисту реальної вартості землі, з бажанням про одне – злити її тим, хто це замовив. Ми цього не допустимо. Референдум і виключно український народ має визначитися в цьому питанні. Ганебний бюджет Порошенка, Гройсмана, Яценюка – це бюджет не слуг народу, це бюджет саме господ народу. Ми будемо настоювати на тому, щоб цей бюджет був повернутий, переглянутий і щоб він був бюджетом, який буде сприяти підвищенню стандартів життя наших громадян, підняттю зарплати, підняттю пенсій, підняттю субсидій, тому що, збільшуючи на 33 мільярди фінансування правоохоронних органів, фактично, зменшуються на 8 мільярдів субсидії. Фінансування охорони здоров'я залишилось на рівні пані Супрун, тобто її справа живе та процвітає. Але ми завжди говорили, що ми є опозицією жорсткою, але справедливою. Вчора відбулося те, що Україна чекала з 2016 року.

вчора ми почали в це вірити. Так, ми переживали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення Тристоронньої робочої контактної групи щодо підписання "формули Штайнмайєра". Ще раз підкреслюю, Україна чекала цього з 2016 року. Це надія на те, що дорога до миру розблокована, і Україна почала рухатися саме в тому напрямку. "Опозиційна платформа – За життя" закликає всі парламентські політичні сили, народних депутатів України підтримати шлях щодо завершення бойових дій і встановлення миру в нашій країні. Верховна Рада зобов'язана почати роботу щодо законопроектів, які передбачені Мінськими угодами. Ми ще раз заявляємо про готовності нашої фракції, нашої партії к практичній роботі по реалізації і прийняття тих законів, які сьогодні можуть повернути мир в нашу країну, можуть забезпечити збереження життя наших громадян. А життя наших громадян – це є головна цінність нашої держави. Будемо сподіватися, що ініціатива, яка була вчора зроблена, вона не буде знищена тими політичними силами, які не отримали навіть одного відсотка підтримки у нашого суспільства. Наші громадяни чітко сказали: "Мир, економічна стабільність і соціальна справедливість". Якраз Мінські угоди і відкривають нам шлях до цього. Треба мати волю, треба мати сміливість і треба мати відповідальність перед нашими громадянами, які хочуть миру, стабільності і кращого життя. Дякую за увагу. Дякую. Тарас Іванович Батенко, депутатська група "За майбутнє". Шановний Дмитро Олександрович, шановні депутати, Верховна Рада, шановна громада! Ми розуміємо, що коли ми говоримо про зраду в цьому залі чи поза цим залом, це відбувається з двох причин. Перше – це з причини піару, бо комусь це вигідно з політичної суб'єктності, а друге – це з причин незнання ситуації, відсутності інформації. І нас хвилює, звичайно, ситуація після вчорашніх подій, коли ми бачимо по ряду областей України через відсутність інформації громадські активісти, громадські організації різного трактування починають піднімати хвилю протестів. Я вважаю, що ми як парламент, як вищий законодавчий орган повинні випереджувати ці події, як мінімум випереджувати. Але разом з парламентом ці події має випереджувати виконавча гілка влади. Тому я підтримую колег, і настоюємо на тому, щоби в частині останніх угод тристоронньої групи в Мінську і тих розмов, які велися стосовно "формули Штайнмайєра", як мінімум міністр закордонних справ пан Пристайко був присутній у залі парламенту, відповів на всі питання, які хвилюють суспільство, і які може донести в парламентські фракції, депутатські групи. Шановні друзі, наскільки я розумію, українська сторона в Мінську не підписувала ніякої "формули Штайнмайєра". Українська сторона приймає текст "формули Штайнмайєра" – це є різні трактування цього поняття. Ми розуміємо, що це такий крок необхідний Президенту для подальшого просування по "нормандському процесу". Для того, щоб сідати, "нормандський формат", запрошувати туди Росію, усіх інших учасників і розробляти карту дій step by step – як ми далі рухаємося по реінтеграції окупованих частин Донбасу. Далі, друзі, ми повинні напрацьовувати новий закон – Закон про особливий статус Донбасу, термін дії якого, як ви знаєте, закінчується 31 грудня цього року. Ми хочемо сказати, кажучи про страшилки і кажучи про реальні перестороги, про те, що капкани, в які Україна потрапила, були підсунуті українському суспільству раніше. Ці капкани сидять в "Мінську-1" і в "Мінську-2", і нікуди ми від них поки що не можемо подітися. Бо як тільки Україна фактично виходить з цього формату "мінського процесу", чого, можливо, від нас чекає частина європейської спільноти – Німеччина, Франція і так далі – це може відобразитися відразу на санкційному режимі стосовно Російської Федерації. І ми цього теж не можемо допустити. Друзі, ми розуміємо "формулу Штайнмайєра" як таку, не в читанні Російської Федерації і навіть не в читанні Німеччини, ми повинні "формулу Штайнмайєра" читати, виходячи з своїх національних інтересів, безпекових інтересів і інтересів з точки зору територіальної цілісності. І ми вважаємо, що "формула Штайнмайєра", яка в перспективі буде чи не буде підписана, це покаже "нормандський формат", і імплементована в майбутній Закон про особливий статус Донбасу, має насамперед складатися з безпекової частини. А що таке безпекова частина? Це розмежування військ, це відведення військ, це обмін полоненими, це демілітаризація окупованих частин і це, що найголовніше, це контроль за кордоном. Якщо не буде контролю за кордоном, що треба доводити і переконувати "нормандський формат", ніякі вибори на окупованих територіях навіть за законами України неможливі. Тому, шановні друзі, шановний Дмитро Олександрович, я хочу від імені депутатської групи "За майбутнє" сказати, що давайте, починаємо вже зараз бути учасниками цього непростого, звичайно, закритої дискусії, переговорного процесу, який зараз відбувається в Мінську, буде далі відбуватися в "нормандському форматі" з точки зору того, що ми були проінформовані про цей процес і могли далі донести правильно всьому суспільству його. Давайте сюди, в цей зал, запросимо міністра закордонних справ, який нам пояснить першу частину, що відбулося в Мінську в частині "формули Штайнмайєра" і так далі. І давайте створимо робочу групу з числа представників усіх фракцій і груп, яка вже зараз почне напрацьовувати в кооперації із Офісом Президента і Міністерством закордонних справ новий законопроект про особливий статус Донбасу, який передбачатиме саме ці безпекові складові в першу чергу, а не політичні складові. Ми не можемо допустити чергового Придністров'я, бо м будемо мати в іншому випадку гірше, ніж Придністров'я має сьогодні Молдова. І я вважаю, що ми усі повинні бути учасниками цього процесу, тому що ми відповідальні перед громадянами і перед всією Україною. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги і шановні громадяни України! Сьогодні від імені фракції виступаю я, очевидно, тому що не було впродовж 5 років більш жорсткого і принципового критика мінських домовленостей в Україні. І тому я візьму на себе сміливість і візьму честь на себе пояснити що відбувається, але перед тим я хочу подякувати усім керівникам фракцій і груп, які виступали до мене, за стриманість і зваженість в оцінці того, що відбувається. Саме стриманість, зваженість, послідовність, наполегливість – це те, що в кінці приносить нам усім перемогу. Шановні колеги, на жаль, ми стали з вами свідками вчора дуже неприємної тенденції, коли велика кількість політиків, політологів, експертів, які називають себе патріотами, більше довіряють заголовкам російських засобів масової інформації ніж Президенту України. Це практика, від якої слід відмовлятися. Що відбулося на переговорах у Тристоронній контактній групі. Після зустрічі 1 вересня представників глав держав представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України з питанням, чи погоджується Україна з текстом російських пропозицій щодо способу застосування Закону про особливості місцевого самоврядування на окупованих… в окремих районах Донецької і Луганської областей. Спосіб дуже простий. На тимчасовій основі – до моменту місцевих виборів і на постійній основі – після цих виборів. Які, звичайно, повинні бути визнані у порядку, який ми тут, в Україні, встановимо. І у відповідь на це отримав лист представник ОБСЄ. Не представник Росії, не представник будь-якої іншої визнаної чи невизнаної сторони. Отримав лист від представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст нас влаштовує, ми на нього погодилися, ці пропозиції. І все. Чому це потрібно було зробити. Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в "нормандському форматі". Це їхня передумова для діалогу президентів – діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою Президента Зеленського, є метою нашої партії. І відповідно для того, щоб почати цей процес, нам потрібно виконати цю передумову. цінність і важливість фрази, яка була закладена в цьому листі, а також хто її підписав. Далі, навіщо потрібні ці переговори, за що ми на них будемо виступати, що пропагуватиме Україна? На ці питання теж є відповідь. Як питання на те, чому так швидко, чому ми поспішаємо? Ми поспішаємо, тому що щодня отримуємо повідомлення про загиблих. І ми не можемо чекати, ми не хочемо чекати. Ми хочемо Але для того, щоб вони почались, Україна теж має свої передумови. Вони чітко заявлені Президентом Зеленським. Ми почали обмін полоненими і наполягатимемо на його продовженні. Ми повинні розвести війська, відвести їх від лінії зіткнення для того, щоб встановити чітке стале перемир'я і припинення вогню, для того, щоб не гинули наші військовослужбовці.

окреслені Президентом України Володимиром Зеленським неодноразово і публічно і, дозволю собі таку вольготність сказати, сьогодні на зустрічі і з керівниками фракцій депутатських у Верховній Раді, і з фракцією партії "Слуга народу". Саме ці червоні лінії – це те, що будемо відстоювати ми, депутати партії "Слуга народу", тоді, коли, дійсно, справа дійде до опрацювання Закону про особливості місцевого самоврядування. Той закон, який є, особисто мене не влаштовує, тому що в ньому є положення про безумовну амністію, в ньому є положення про місцеву міліції і так далі, і так далі, і так далі – все те, що я не хочу, щоб було на моїй землі. І цього не хоче наша фракція. Цього не хоче Президент Зеленський. Тому я прошу вашої підтримки, прошу спокою, українська дипломатія працює. Ми працюємо для того, щоб встановити мир. Мир не дається простою ціною. Російські танки стоять у нас на Донбасі і в Криму. Росія може нав'язувати нам свою волю, але вона ніколи не примусить нас переступити через червоні лінії, про які я сказав. Слава Україні! Петро Олексійович Порошенко, фракція "Європейська солідарність". Шановний пане Голово! Шановні колеги! У нас сьогодні в цьому залі звучало декілька тверджень, які треба, безумовно, прояснити. Перше твердження. Ніякої "формули Штайнмайєра" не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи, до вчорашнього дня, жоден представник України ні письмово, ні ні в іншій формі ніколи не схвалював "формулу Штайнмайєра". Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів "нормандського формату", де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучу відсіч. І наші німецькі, французькі і американські партнери завжди підтримували українську сторону. "Формула Штайнмайєра" придумана в Кремлі. "Формула Штайнмайєра" захищає російські інтереси. "Формула Штайнмайєра" з вчорашнього дня, як би зараз вас не намагалися переконати в зворотному, після того, як на весь світ була заявлено, що Україна її схвалила, лише з вчорашнього дня стала частиною всього процесу. Що вам казали півроку тому? Припинити війну дуже легко – достатньо просто перестати стріляти. Твердження цього легко можна перевірити у вересні місяці поточного року: 41 поранений, 11 загиблих. І це є та ціна, яку Україна платить… дає відсіч російській агресії.

на окупованих територіях" Лавров сказав: "Буде так, як в Придністров'ї". Це його бачення. Невже ви цього не чуєте? Ватажки бандитських формувань пішли далі і дві години тому заявили: "Схвалення Україною "формули Штайнмайєра" фіксує, підтверджує і забезпечує право народу Донбасу на самовизначення". Ось до чого домовилися. Ось ціна, яку Україна має заплатити лише за саму можливість обговорювати на саміті "нормандського формату" що робити далі. Наголошую, зустрічі в "нормандському форматі" на найвищому рівні мають бути точно без будь-яких попередніх умов. Третя позиція. Приймаючи "формулу Штайнмайєра", Україна добровільно зреклася "дорожньої карти" імплементації Мінську, який був підтриманий нашими німецькими і французькими партнерами. Це є абсолютно чіткий документ, який був розроблений, і я буду просити, щоб кожен народний депутат отримав його і переконався в цьому. Ще одна позиція. Україна ніколи зараз не піднімає позицію щодо миротворчого контингенту, за рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яку підтримали всі наші партнери. І лише Путін був проти. Це має бути предметом ретельного обговорення. Наголошую на тому, про пріоритет безпекового компоненту, який має передувати політичному. Про виведення російських військ з нашої території. Про виведення важкої техніки і артилерії. Про роззброєння незаконних військових формувань. Про забезпечення діяльності політичних партій, кандидатів від України. Про участь в виборах тимчасово переміщених осіб. І про контроль над кордоном. Це все є в "Мінську", і це ми маємо забезпечити як передумову початку політичного процесу. На жаль, зараз єдине, що ми отримали, – це удар по світовій солідарності на підтримку України, який прийшов після розголошення відповідної розмови. Атака і по нашим німецьким, і по нашим французьким партнерам, атака по двопартійній єдності і підтримки, над якою ми працювали 5 років. Але я хочу чітко наголосити. Друзі, зараз час об'єднатися. І маючи будь-які суперечки всередині держави, на зовнішньому фронті країна має… Колеги, ми і так 5 хвилин давали. Давайте, 10 секунд, завершити. ПОРОШЕНКО П.О. І в даному випадку спільне наше рішення може допомогти Україні не потрапити в ту пастку, яку запланував Путін. Тому я підтримую позицію, що Президент…

Дякуємо. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку… Вибачте, будь ласка, Юлія Володимирівна. Не записались "Батьківщина". Вибачте. Юлія Володимирівна Тимошенко, фракція "Батьківщина". Доброго дня, шановні колеги! Перш за все, я думаю, що навколо нас бурлять дуже різні події, і нам як нації, як народу треба: а) чітко розуміти всі інтереси, які навколо нас сьогодні є, навколо нашої території. А, по-друге, нам треба незалежно від того, на які партії ми розділені, на які групи, на які бачення і розуміння, нам треба просто для себе визначитися, що в цій боротьбі, коли у нас окупований Крим і Донбас, коли ми у війні, нам треба всім бути єдиною командою. Ми – єдина команда, і на чолі сьогодні є Президент України, який може цю команду вести і, бажано, успішно. Для того, щоб ми мали можливість усвідомити, що відбулося, я хотіла б трошечки розповісти нам про деталі. Тому що те, що нам сьогодні всім треба знати, це знати деталі для того, щоб приймати рішення. Так от перше, що є, що таке "формула Штайнмайєра" взагалі. Тому що сьогодні всі легко оперують цим поняттям, але абсолютно ніхто точно не сказав що це таке. Хтось за "формулу Штайнмайєра", хтось проти, а що насправді це є? є? По-перше, я не погоджуюся, що це повітря, тому що "формула Штайнмайєра" була по суті формалізована спеціальним листом міністра закордонних справ Лорана Фабіуса і Штайнмайєра, тобто вони формалізували текст, і всі знають у світі, що таке "формула Штайнмайєра". Вона передбачає, що в Україні на окупованій території Донбасу мусять бути проведені місцеві вибори. При чому прийняття Закону про місцеві вибори, через 90 днів вибори, і якщо нормально освятить ОБСЄ, що все там відбулося "чікі-пікі", да, все, чудово під нашими прапорами, після того входить Закон про особливий статус Луганської, Донецької області в силу. І не цей Президент приймав Закон про особливий статус Луганської і Донецької області. Ми були єдиною командою, яка голосувала проти цього законопроекту. І коли сьогодні хтось виступає проти автономії Луганської і Донецької області, то давайте ми з вами чесно скажемо, що автономія фактично фактично і абсолютно закладена в Законі про особливий статус Луганської і Донецької області. Не треба тут один одного дурити нам просто. І тепер питання. Чому "формула Штайнмайєра" для України не дуже добре? Тому що вони наполягали на тому, щоб вибори в місцеві органи влади, а так само їх легалізація, відбулася без демілітаризації території окупованого Донбасу і без відновлення кордону під контролем України. Не лінії розмежування, а російсько-українського кордону. І, безумовно, повернення туди закону і Конституції України, і, безумовно, повернення тих переміщених осіб, які хочуть туди повернутися. Тобто іншими словами "формула Штайнмайєра" в дипломатичному світі розуміється так, що спочатку вибори, а потім вже, як життя покаже, а формула України – це спочатку демілітаризація повна, відновлення кордону, повернення закону, Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори. Ось в чому різниця. Але в той же час ми як парламент, ми як команда мусимо стати сьогодні біля Президента, а скоріше навіть фортецею перед ним, і нам з вами ухвалювати зміни до Закону про особливий статус Донецької, Луганської області. треба зняти частину дипломатичного тягаря з Президента, і тут, в парламенті, зробити українську формулу врегулювання війни на сході, повернення територій в Україну і, безумовно, повернення миру. Але майте на увазі, якщо пройде "формула Штайнмайєра" і якщо вони там будуть голосувати пушками і будуть голосувати без народу, і без України, то тоді це буде не Придністров'я, це буде повернуте, по суті, Придністров'я в склад України, і вони будуть потім приймати рішення про життя України під контролем Російської Федерації. І тоді найближче голосування, яке буде – парламентське, президентське – немає значення, 5,5 мільйонів на тій території бюлетенів голосуючих, там людей не буде. Але якщо залишиться ця територія під контролем Дайте завершити, 10 секунд. ТИМОШЕНКО Ю.В. … всередині України, це буде означати, що 5,5 мільйонів сфальшованих бюлетенів поміняють всі пропорції всередині України, і ми будемо знову колонією Шановні колеги, надійшло звернення від двох фракцій об'явити перерву на 30 хвилин. Наскільки я розумію, ми просто переносимо перерву з 12 години на зараз і починаємо... Ви наполягаєте на перерві? У нас 12:30, з 12 до 12:30 – перерва. Може попрацюємо все ж таки, ні? Колеги, в нас півгодини, ми почали пізніше працювати. Колеги, давайте все ж таки попрацюємо, наполягають фракції. Ми проголосувати це можемо питання? Добре. Тоді, колеги, я не можу відмовити двом фракціям про перерву, але я можу запропонувати залу скасувати перерву з 12 до 12:30. Правильно? Я ж нічого не порушую в Регламенті? Дякую. Колеги, тоді я зараз ставлю на голосування пропозицію щодо скасування перерви в ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України з 12 до 12:30. Прошу зайняти свої місця та підготуватися до голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

Андрій Андрійович Клочко. Дякую вам.

Дякую. Колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам розданий проект Постанови про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Що? Колеги, цього ж немає в Регламенті, але, ну, добре. Ні-ні, немає, немає. Сергій Іванович, добре. Дві хвилини, якщо ви не заперечуєте. Включіть мікрофон Рахманіну Сергію Івановичу. Шановні колеги, я виступаю від імені трьох фракцій: фракції "Голос", фракції "Європейська солідарність" і фракції "Батьківщина". Під час перерви ми погоджували спільну пропозицію до Президента України: особисто безпосередньо донести до депутатського корпусу і до громадськості свою позицію щодо подальшої деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей. І позиція двох фракцій: "Європейської солідарності" і фракції "Голос", ми не встигли ще погодити цю пропозицію з фракцією "Батьківщина". Ми вимагаємо сьогодні на 16 годину прийти до Верховної Ради міністру закордонних справ Пристайку і керівнику Генерального штабу Хомчаку з тим, щоби озвучити позицію відповідних органів влади щодо конкретних дій, які відбуваються на сході України. Дякую. Дякую, Сергій Іванович. Я думаю, що у всіх є плани робочі, як у Верховної Ради, так у міністерств. цю пропозицію і будемо, виходячи з можливостей як у Верховної Ради, так і у міністрів та представників центральних органів влади узгодити свої плани та, можливо, прийти та прозвітувати. Переходимо до розгляду питань порядку денного. На ваш розгляд вноситься проект Постанови (реєстраційний номер 2101-5) про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Проект постанови та додаток до неї вам надано. Цією постановою передбачається включення до порядку денного переліку законодавчих ініціатив за пропозиціями депутатських фракцій і груп, позафракційних народних депутатів та Кабінету Міністрів України, які комітети пропонують включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Всього 38 питань. Якщо немає заперечень, прошу підготуватись до голосування З мотивів – Івченко. Ви знаєте, реально зареєстрованих законопроектів у нас з вами, наших з вами, депутатів, втричі більше ніж пропонується включити. Чому ми робимо такий фільтр? Чому, у мене питання, ми робимо такий фільтр, що комітет, де більшість фактично в кожному комітеті 60 відсотків від партії "Слуги народу", має вирішувати, які питання ставити в порядок денний, які ні. Я розумію норми Регламенту, але виключно етичні норми і виключно норми Конституції говорять, що депутат має право законодавчої ініціативи. І ми просимо кожного разу, будь ласка, давайте включать, як це було в попередні роки, всі законопроекти, які зареєстровані депутатами, а потім ви як Голова, коли будете порядок денний, скажімо, підписувати, ви будете вже визначати, наскільки потрібно той чи інший законопроект вставляти. Але це дасть можливість депутатам фахово доповідати ці закони на комітетах, розбиратися і найкращі, можливо, брати... Дякую. Вадим Євгенович, ну, ми почули позицію. Дивіться, 23 стаття Регламенту, про який ви тільки що згадували, передбачає саме таку процедуру. Мені здається, це моя особиста позиція, що важливо не включити до порядку денного, а все ж таки, щоб це працювало. Опрацювати, прийняти для того, щоб той чи інший законопроект, який стане законом, працював на цю державу. Якщо б для нас було лише питанням включити в порядок денний, ну, то ми будемо використовувати ті ж методи, які були раніше. Я впевнений, що комітети розглядають в подальшому ці питання і будуть приймати рішення.

Ми побачили там лише один законопроект нашої політичної сили, який стосується саме Закону про статус ветеранів, і це добре, що його включать для розгляду і внесення в порядок денний. же час ми повність хочемо підтримати наших колег, що ми вважаємо, є порушенням сьогодні права депутатів на законодавчу ініціативу, коли до порядку денного не включаються ці законопроекти, які напрацьовані представниками фракцій меншості. Це не так, насправді, що головне – результат. Якщо ми не включимо в порядок денний, немає жодного шансу, що ці закони будуть розглянуті. І тому ми наголошуємо, що під час вашої інавгураційної промови ви зазначили, що ви будете Головою Верховної Ради всієї, а не лише однієї фракції. У вашій постанові, на жаль, є законопроекти в основному однієї фракції. Тому ми дуже просимо це врахувати і, все-таки, під час формування порядку денного з однаковою рівністю ставитися до… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Володимирівна. Дивіться, по-перше, це не моя позиція, це позиція комітетів. І я виходжу саме з їх пропозицій. Друге. Я впевнений, що якщо ми з вами після, ну, наприклад, під час обідньої перерви почнемо розбирати ці законопроекти, то там будуть представлені всі політичні сили, які представлені в парламенті, та інтереси всіх політичних сил в тій чи іншій мірі там враховані. Тому, якщо немає… Колеги, давайте, ну, ми зараз займаємось не працею, а знову підходимо… Це не з мотивів, колеги, це не з мотивів вже. Давайте проголосуємо і включимо ці питання. Всі хочуть працювати. Я так чую, від всіх політичних сил лунає пропозиція працювати над законопроектами. Тоді давайте їх включимо і будемо працювати. А говорити… Я готовий, я вас прошу. я вас прошу. Юрій Олексійович, я вас очень прошу, дуже прошу. Давайте підтримаємо та включимо ці питання в порядок денний сесії. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування.

За-253 Проти – 3, утримались – 69. Постанова (реєстраційний номер 2101-5) про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання прийнята. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, ми багато говорили і ми про це домовлялись ще під час роботи підготовчої депутатської групи. Нарешті були узгоджені всі позиції між всіма політичними силами. Саме тому сьогодні вам запропонований до розгляду проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни. Доповідач з цього питання – народний депутат України Зінкевич Яна Вадимівна. Включіть, будь ласка, мікрофон з місця. Дякую. Перепрошую, що не виступаю з трибуни, вона, на жаль, для мене недоступна також. Хочу сказати стосовно комісії, вона надзвичайно важлива, і ми повинні розуміти, що є пріоритетом формування державної політики для ветеранів у тісній взаємодії з ними. Невід'ємним, що стосовно цієї державної політики, має бути і якісна підготовка законодавчої бази, що відповідала б реальним потребам і вирішувала реальні проблеми питання ветеранів. Ми маємо створити підґрунтя, що створювало б нові можливості для ветеранів, що повертаються, це і відкриття бізнесу, і освіта, і медичні послуги, і освіта для дітей ветеранів, і турбота про сім'ї загиблих, і вшанування пам'яті, тобто це дуже широкий спектр проблем, які ще, на жаль, є і їх потрібно вирішити. Ми маємо зробити все, щоб парламент відновив довіру ветеранів до держави. Дякую. Дякую, Яно Вадимівно. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергію Віталійовичу. 12:25:58 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати! Вчора на засіданні регламентний комітет розглянув проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань правового статусу ветеранів війни. І знову ж таки ми так само згадали про те, що ця ідея була широко підтримана усіма членами підготовчої депутатської групи групи ще до набуття повноважень парламентом нинішнього скликання. І необхідність створення цієї комісії обумовлена потребою скоординованого комплексного системного врегулювання питань правового статусу ветеранів війни, зокрема і тих, які одночасно перебувають у віданні кількох комітетів парламенту поточного скликання. Згідно з цим проектом пропонується затвердити кількісний склад – 12 народних депутатів. Персонально пропонуються представники усіх депутатських фракцій і депутатської групи. Ми так само, комітет, звернув увагу на те, що проект не містить інформацію щодо визначення пропорційного представництва фракцій, депутатських груп щодо кількісного складу їх представників. І, таким чином, на підставі цього комітет ухвалив рішення, висновок на цей проект, прийняв рішення рекомендувати парламенту включити його до порядку денного та прийняти за основу і в цілому. Дякую.

Вітаю, колеги. І дуже дякую за те, що була проявлена така ініціатива створити окрему тимчасову комісію по ветеранам. Для країни, яка хоче мати сильну армію, вкрай важливо дбати про своїх ветеранів. Для країни, яка знаходиться у стані війни, необхідно розуміти, що чоловіки та жінки, які щодня боронять нас від зброї агресора, заслуговують на найвищий рівень пошани та поваги. Одним із завданням нашої комісії буде, безумовно, забезпечення законодавчої бази для того, щоб суспільство могло вшанувати наших ветеранів, щоб ми всі з вами разом могли віддавати належну шану та повагу чоловікам та жінкам, які нас з вами боронять і в різні часи історичні боронили від збройної агресії, терени України. Дуже дякую регламентному комітету і дуже дякую залу за те, що підтримуєте таку ініціативу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Іван Іванович Крулько, фракція "Батьківщина". Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, це той наш борг, який залишився в нашого парламенту ще з моменту роботи підготовчої групи. Коли одноголосно на засіданні підготовчої групи було прийнято рішення, що має бути створена тимчасова спеціальна комісія, яка буде опікуватися питаннями ветеранів. І, дійсно, я погоджуюся з тим, що це не є питання, яке стосується якогось одного комітету. Це комплексне питання, яке є у відданнях і Комітету з питань соціальної політики, і Комітету з питань прав людини, і Комітету з питань бюджету, і Комітету з питань національної безпеки і оборони. Це питання, яке стосується тих людей, які віддавали своє здоров'я і життя для того, щоби боронити Україну від російської агресії, для того, щоби захищати наші кордони, для того, щоби давати відсіч ворогам, які зазіхають на українську землю. І, безумовно, наше має бути завдання, і моя особиста мрія полягає в тому, щоби ми відносилися до українських ветеранів так, як відносяться до ветеранів в Конгресі Коли це люди, які мають не просто захист і шану, а це люди, які розуміють, що, захистивши свою державу, держава потім обов'язково подбає про них, дасть їм можливості працевлаштування, дасть їм можливості соціальної адаптації, дасть можливості, щоби родини, які чекають своїх рідних з найгарячіших точок, з поля бою, щоби вони себе почували в безпеці. Тому я закликаю кожного депутата, щоб це об'єднало зал, підтримати цю постанову. "Батьківщина" буде голосувати "за". І ми як фракція "Батьківщина" подали до складу цієї тимчасової спеціальної комісії Михайла Михайловича Цимбалюка, першого заступника Комітету з питань соціальної політики. Прошу підтримати.

Шановні колеги народні депутати! Група "За майбутнє" вважає, що створення такої комісії є справою і честі, і гідності народних депутатів. Але разом з тим із питанням гідного і належного вшанування ветеранів ми повинні говорити про виконання вже існуючих законів тих зобов'язань держави, які взяли перед ветеранами, але, на жаль, вони не виконуються. Тому питання контролю, я гадаю, має бути так само компетенції нашої комісії. І група "За майбутнє" вимагає, щоб ті зобов'язання, які взяла на себе влада перед ветеранами, щоб вони виконувалися. На жаль, дійсність диктує Ми бачимо, що не виконані зобов'язання перед ветеранами в питаннях земельних, соціальних, психологічної реабілітації, є ще й низка інших питань, і група "За майбутнє" неодноразово про це говорила. Тому ми вважаємо, що комісія має працювати, мають бути результати не тільки в плані пошанування, гонору до ветеранів, але контролю і законодавчого забезпечення життєдіяльності і гарантій ветеранам війни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З мотивів… Вибачте. Приходько Наталія, "Опозиційна платформа – За життя". Прошу передати слово Королевській Наталії. Шановні колеги, "Опозиційна платформа – За життя" підтримує утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни. Але ми хочемо зауважити, що не може бути ветеранів, які захищають країну сьогодні, або тих, хто захищав її вчора. І найголовніше питання – це ставлення до кожної людини, яка віддала здоров'я, яка віддала свій час, віру, волю для того, щоб виконати свій державний обов'язок, людський обов'язок і захищати свою країну. І тому, на жаль, за останні 5 років людей, які брали участь, захищали Україну в часи Великої Вітчизняної війни, позбавили майже всіх пільг та компенсацій. А з кожним днем їх становиться і залишається все менше. І тому ми сьогодні зобов'язані забезпечити не тільки належний захист ветеранів, а захистити всіх ветеранів, які захищали нашу країну і під час Великої Вітчизняної війни, і під час, коли воїни-інтернаціоналісти виконували свій обов'язок, і під час, коли багато військових пішли захищати нас від великої трагедії Чорнобиля. І не можна сьогодні говорити, хто з цих людей більш справжній патріот України, кожен з них захищав Україну, кожен з них нам забезпечив сьогодні належне існування, і кожен з них сьогодні має право бути захищеним та підтриманим. Тому "Опозиційна платформа – За життя" буде голосувати за цю постанову та буде наполягати на всеоб'ємлюючий захист та підтримку ветеранів України, незважаючи не на рік їх народження та місце, де вони захищали та виконували свій борг. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З мотивів слово надається Гетманцеву Данилу Олександровичу, фракція "Слуга народу". Дякую. Я хочу подякувати колегам з усіх фракцій за підтримку ініціативи фракції "Слуга народу", яка була висловлена на підготовчій групі ще до першої сесії Верховної Ради, про створення Комісії у справах ветеранів. Насправді, ветерани, і ми не робимо відмінності між ветеранами Другої світової війни, ветеранами тими, які є ветеранами АТО зараз. Це кращі представники нашого народу, кращі представники нашого суспільства, це люди, які стали на захист нашої держави і які потребують особливого відношення, особливого ставлення, які потребують захисту своїх прав. І ми маємо надію, що, об'єднавши зусилля всіх фракцій, ми знайдемо оптимальне рішення в цій галузі. Дякую всім. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Данило Олександрович. Слово надається Бондарю Михайлу Леонтійовичу, фракція "Європейська солідарність".

Тут багато говорили про повагу до ветеранів, і я вам скажу, що найбільшим рівнем поваги був би, коли створений був би окремий комітет, на що наполягала фракція "Європейської солідарності". А те, що ми бачимо зараз – "формула Штайнмайєра", це неповага якраз до ветеранів, це неповага до тих їх дій... до тих їх жертв, які з 14-го року вони поклали на сході нашої держави за цілісність, за суверенітет цієї держави. Тому я хочу звернутися якраз до ветеранів, які дивляться нас зараз, до хлопців, до побратимів. Майте на увазі, що в любий момент ми можемо вас покликати і стати плече в плече до захисту цієї нашої Батьківщини вже тут, всередині нашої держави. Слава Україні!

За-340 Проти – 0, утримались 4. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга Народу" – 231, "Опозиційна платформа – За життя" – 16, "Європейська солідарність" – 26, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 16, позафракційні – 21. Дякую. Рішення прийнято. Постанова про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни (реєстраційний номер 2153) прийнята. Переходимо до розгляду питань порядку денного, які знаходяться в другому читанні. Шановні колеги, вам розданий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Прохання до народних депутатів не розходитися, тому що тут не дуже багато правок. Правка номер 2. Рахманін Сергій Іванович. Наполягаєте? Не наполягає. А, вибачте. Вибачте, вибачте, вибачте. Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченко Олександр Владиславович. Прошу до трибуни. Добрий день, колеги! Не займу багато вашого часу. Це проект закону, який дозволяє унеможливити в якій Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не зможе працювати. В Національній раді вісім членів, наразі у трьох закінчується, від парламенту обраних, термін перебування в Національній раді. Ми пропонуємо механізм, який дозволить до проведення конкурсу продовжити роботу цього важливого органу. Під час обговорення на комітеті частково враховані поправки пані Кондратюк та пана Княжицького щодо умов проведення конкурсу. Щоб надалі не виникала така ситуація, в майбутньому конкурс має бути проведений за 90 днів до закінчення терміну дії членів Національної ради. Інші поправки відхилені, в тому числі й поправки пана Рахманіна. Вони достатньо слушні, але ми збираємося їх врахувати у більш широкому законі, який зараз обговорюємо, про аудіовізуальні послуги, де будуть прописані нові повноваження Національної ради. Тому прошу підтримати закон у другому читанні та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Давайте по правках. Правка номер 2. Рахманін Сергій Іванович. Наполягаєте?

Верховна Рада України як той орган, який призначає членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, замість того, щоб виконати свої повноваження, а тобто оголосити конкурс і призначати нових членів Національної ради від Верховної Ради, термін повноважень яких уже закінчився, але вони приймають рішення, займаються таким законодавчим крючкотворством замість виконання своїх повноважень. Тому я закликаю всіх не голосувати за даний законопроект, а закликаю керівництво Верховної Ради і керівництво комітету виконати статтю 5 Закону "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення", оголосити конкурс і припинити використовувати інструмент Національної ради сьогодні як орган цензури і переслідування незалежних засобів масової інформації.

Наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету – не підтримати правку номер 3. Ставлю на голосування правку номер 3. Комітет її не підтримує. Прошу визначатися та голосувати. За-37 Рішення не прийнято. Правка номер 4, Кондратюк. Наполягаєте? Не наполягає. Правка номер 5, Рахманін. Наполягаєте? номер, правка номер 6, Кондратюк. Наполягаєте? Не наполягає. Правка номер 7, Павленко. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон Павленку. члена Національної ради продовжуються до моменту обрання нового члена Національної ради. Хоча хочу звернути увагу, стаття закону сьогодні чітко говорить, що повноваження члена Національної ради є стільки, скільки його обрали: на 5 років. На мій погляд, цією правкою, цією новелою хочуть легалізувати ті рішення і дії, які сьогодні ухвалює нинішній склад Національної ради, де 3 члени Національної ради вже не є повноважними, але сьогодні приймають рішення, репресивні рішення проти незалежних засобів масової інформації. Нагадаю, це і проти телеканалу NewsOne перейшла повноваження національна рада, це і проти телеканалу "112". І я не виключаю, що подібні рішення є заготовлені і до інших незалежних ЗМІ, які неугодні вже і нинішній

Прошу голосувати та визначатись.

Шановні колеги, ви знаєте, сьогодні, може, для пересічного громадянина це може бути нецікавий або взагалі незрозумілий законопроект, який стосується процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Але насправді це дуже важливий закон, оскільки він потім безпосередньо впливатиме на інформаційну безпеку України. Я хочу наголосити, що насправді національна рада – це конституційний постійно діючий колегіальний орган, що здійснює нагляд за дотриманням законів України у сфері телебачення і радіомовлення. Фактично це те, що наші громадяни дивляться по телебаченню і слухають по радіо. Саме тому ми, я би наголосила на тому, що якщо це колегіальний орган, то в ньому має бути збалансовано представлені різні політичні та ідеологічні спільноти, в тому числі і від Верховної Ради. Саме тому ми, підтримуючи, в принципі, суть законопроекту, я би все ж таки наполягала на тому, що має бути прозоре і конкурентне рейтингове виключно непакетне голосування за членів національної ради. Тому що це нам дасть якраз публічно обговорити і зважити на всіх членів національної ради, які повинні бути, представляти цей регуляторний орган. Саме тому я би наполягала на підтримці моїх поправок 9, 14, 16, а саме про пакетне голосування, яке стосується зміни до законів 4, 5 і 6 статті 5. Насправді, підтримуючи статті до 4-ї частини першої і другої статті 5, який пропонований комітетом. Дякую. Я прошу поставити на голосування. Дякую. Позиція комітету, напередодні закінчення терміну врахована в поправці наступній пана Княжицького. Але цю поправку ми рекомендували відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 9, комітет її не підтримує. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 11, народний депутат Княжицький. Не Не наполягає.

я так само наполягаю на цій правці, бо, на жаль, даним законопроектом не вирішується поставлене завдання в назві самого законопроекту. Не те, що не вдосконалюється процедура звільнення і призначення, а навпаки, конституційний незалежний орган, яким є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, орган, який мав би допомагати формувати повноцінне інформаційне середовище, перетворюється на каральний орган в руках влади, на орган, який буде закривати будь-які неугодний засіб масової інформації, орган, який, на жаль, буде в даних умовах, які пропонуються даним законом щодо його обрання і призначення, фактично монопольним в руках є одної політичної сили. Тому я наполягаю на своїй поправці. А також звертаюсь до Верховної Ради не голосувати за цей закон, закон переслідування ЗМІ,

Дякую. Рішення не прийнято. За – 37. Правка номер 15, народний депутат Княжицький. Не наполягає. Правка номер 17, народний депутат Рахманін. Не наполягає. Правка номер 18, народний депутат Рахманін. Правка номер 19, Кравчук. Правка номер 20, Рахманін. Ми пройшли по всім правкам. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця та підготуватись до голосування. Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування з питань телебачення і радіомовлення (реєстраційний номер 2036). Шановні народні депутати, прошу зайняти свої місця та підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-266 Проти – 18, утримались – 53. Закон прийнято в цілому. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропоновано до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності (реєстраційний номер 1060). Це друге читання закону. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань економічного розвитку Підласі Роксолані Андріївні. 12:51:34 ПІДЛАСА Р.А. Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте нагадати: законопроект 1060 має на меті декілька ключових завдань. По-перше, це чистка всіх галузевих законів, які не відповідають Закону України про ліцензування. Я вже багато разів наголошувала з цієї трибуни, що наявні різночитання та колізії в законодавстві є інструментом тиску на бізнес. Тому державні органи продовжують видавати ліцензії та вимагати дотримання ліцензійних умов навіть, якщо ліцензування в якійсь сфері скасоване. Хочу одразу зазначити, що між першим і другим читанням із законопроекту 1060 комітет виключив усі згадки про ліцензування космічної діяльності, оскільки для ліцензування цього питання пропонується ухвалити комплексний законопроект 1071. проект 1060 виконує ще одне завдання – це вдосконалення самого Закону про ліцензування. Тому що практика застосування цього закону виявила ряд недоліків. Зокрема, наприклад, органи ліцензування, як виявилося, не виконують рішення Експертно-апеляційної ради як органу досудового оскарження. відповідальність за невиконання рішень цього органу, тому що інтереси бізнесу мають бути захищені. Ми закріплюємо принцип, що нові види ліцензування запроваджуються виключно законом та внесенням змін до статті 7 Закону України про ліцензування. Нарешті ми спрощуємо процедуру ліцензування і запроваджуємо механізм тимчасового призупинення ліцензії за порушення. Тому що зараз за порушення ліцензію забирають і навіть після усунення його підприємець змушений чекати рік, щоб звернутися за поновленням ліцензії. За час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 88 зауважень та пропозицій народних депутатів, з яких за результатом розгляду комітетом 75 було враховано, 13 відхилено. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону № 1060 та ухвалити в другому читанні та в цілому як закон з подальшим техніко-юридичним опрацюванням. Дякую. Дякую, Роксолана Андріївна. Я прошу вас не залишати трибуну. Переходимо до розгляду правок. Правка номер 10, Кунаєв, народний депутат. Не наполягає? Ні. 11, Кунаєв. Правка номер 14, Шуляк. Не наполягає. Правка номер 17, Радуцький. Не наполягає. Правка номер 24, Івченко. Не наполягає. 25, Івченко. Наполягає. 25 правка. Включіть, будь ласка, мікрофон Івченка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Ми, шановні колеги, "Батьківщина" підтримує даний законопроект. Але разом з тим хочу нагадати всім, що ми тут в цьому законі, наприклад, знімаємо заборону рекламувати товари у разі відсутності відповідних сертифікатів, в тому числі і харчових продуктів. І друге. Звичайно, що мене не тішить, що ми повністю прибираємо статтю 6 Закону про наркотичні засоби і психотропні речовини, де ми встановлюємо, точніше, робимо так, щоб такі компанії не брали ліцензій, які займаються обігом наркотичних засобів. Оце нас не тішить. А так в цілому закон нормальний, закон як дерегуляції йде і робить полегшення бізнесу. Але я б хотів, щоб в комітеті розглядали професійно, де можна це робити, а де не можна робити. труїтись наші діти, хто за це буде відповідати, оскільки у компаній, які проводять певні там, свої ці продукти виробляють, в них немає відповідної матеріально-технічної бази. Дякую. Дякую. Вадим Євгенійович, наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Дякую. Наступна правка Івченка – 27-а. Не наполягає. 32-а, Івченко. Не наполягає. 50-а, Бондаренко. Не наполягає. 51-а, Бондаренко. Не наполягає. Шановні колеги, залишилось лише три правки. Тому запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Правка номер 85, Железняк. Наполягаєте? Не наполягає. Правка номер 86, Железняк. Не наполягає. І правка номер 88, Шуляк. Не наполягає. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам. Прошу народних депутатів зайти до зали та підготуватись до голосування. Голови фракцій, будь ласка, запросіть депутатів до зали. Шановні колеги, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності (реєстраційний номер 1060). Пропонується прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Прошу народних депутатів підготуватись до голосування та зайти до зали

Шановні народні депутати, прошу підтримати та проголосувати. За-301 Проти – 11, утримались – 7. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Прошу показати по фракціям: партія "Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 18,"Батьківщина" – 14, "За майбутнє" – 13, "Голос" – 16, позафракційні – 16. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції, це друге читання. Слово для виступу надається голові Комітету з питань антикорупційної політики Красносільській Анастасії Олегівні. Доброго дня, шановні колеги! Про що цей законопроект, який ми зараз розглядаємо? Це довгоочікуване перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції. Три роки ми живемо із непрацюючим органом і три роки чекаємо його перезавантаження. Що за цей час робить Національне агентство з питань запобігання корупції? Чесно кажучи, навіть складно з усього того прикладу його бездіяльності обрати найяскравіші. Наприклад, НАЗК так і не спромоглося запустити автоматичну перевірку декларацій чиновників Замість цього вони обрали для себе такий темп перевірки, що декларації вони б перевіряли ще 7 тисяч років. 7 тисяч років. Друзі, це не жарт, це обрахунки, це має піти в минуле, це абсолютна ганьба. Натомість що НАЗК зробило? Вони буквально штампують індульгенції проблемним деклараціям чиновників, вдумайтеся, кожну третю таку індульгенцію вони видають, взагалі не перевіряючи жодних документів, колеги. Натомість, вони фактично замість того, щоб в одного прокурора перевірити походження квартири, пішли до суду для того, щоб конфіскувати у нього песика. Це абсурдний, просто бездіяльний орган, і ми нарешті маємо поставити цьому крапку. Що пропонує законопроект. Замість декількох членів НАЗК, які працюють в режимі колективної безвідповідальності, обрати одного нового голову голову НАЗК, зробити це через конкурсну комісію за участю міжнародних експертів, так, як це відбувалося для добору суддів Антикорупційного суду. Нарешті, запустити автоматичну перевірку декларацій чиновників і закрити всі ці дірки в режимі декларування майна чиновників, за якими ховалися корупціонери. Комітет з питань антикорупційної політики отримав 131 поправку до цього законопроекту. З них 60 враховано і 63 відхилено. Колеги, комітет шість годин розглядав кожну поправку до цього законопроекту, ніхто не може сказати, що не мав можливості подати поправку або що комітет не пропрацював всі поправки. Наостанок, колеги, я хочу нагадати, що перезавантаження Агентства з питань запобігання корупції – це обіцянка передвиборча щонайменше трьох присутніх тут партій. Тому, колеги, Комітет з питань антикорупційної політики на своєму засіданні визначився і дуже просить шановних колег народних депутатів підтримати цей законопроект в другому читанні та в цілому із необхідними техніко-юридичними опрацюваннями. Дякую дуже колеги. Дякую, Анастасія Олегівна. Переходимо до розгляду запропонованих та відхилених правок. Правка номер 1, Красносільська, відхилено. Не наполягає. Правка номер 7, Славицька. Не наполягає. Правка номер 8, Пузанов. Не наполягає. Правка номер 11, Фріс. Не наполягає. Правка номер 12, Красносільська. Правка номер 17, Пузанов. Правка номер 18, Фріс. Правка номер 19, Макаров. Правка номер 20, Юрчишин, наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон, правка номер 20. Дуже дякую. Насправді, я шалено вдячний тому, що запущено процес перезапуску НАЗК. Це справді необхідно, буде створена адекватна комісія, яка забезпечить, щоб були обрані найкращі до цього органу, і щоб він, нарешті, почав реально перевіряти декларації. Єдина пропозиція, яка зупиняє нашу фракцію голосувати за цей законопроект, це те, що ми, власне, в положенні законопроекту вбиваємо можливість мати незалежні від олігархів політичні партії, забираючи в них фінансування. Моя правка спрямована на те, щоби дати можливість отримувати фінансування прозоро, а не в олігархів. Прохання підтримати, і це буде можливість того, щоби залучити голоси нашої фракції на підтримку цього законопроекту в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету, Анастасія Колеги, комітет по цій поправці не ухвалив рішення. Станом на зараз в законопроекті лишається редакція першого читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, шановні колеги, ставлю на голосування... Ви наполягаєте на голосуванні, да? Ставлю на голосування правку номер 20. Прошу визначатися та проголосувати.

За-57 Рішення не прийнято. Правка номер 21, Кабаченко. Не наполягає. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дуже дякую. Правка стосується того, що у цьому законопроекті міститься абсолютно некореспондуючий пункт, і включається внесення змін до Закону про політичні партії України. Ми повністю погоджуємося, що треба перезавантажити НАЗК, тому що він не працює. Але ж треба виключно і розглядати цей закон з точки зору правильної роботи НАЗК. Навіщо зараз обговорювати Закон про політичні партії України, зменшувати фінансування та зменшувати прохідний бар'єр для партій, які отримають це державне фінансування, нам незрозуміло. І ми пропонуємо це винести у інший законопроект, обговорити і потім вже проголосувати. І ще один момент дуже важливий. Ми говоримо, що сьогодні НАЗК стає одноосібним органом врядування. Але ж до цієї одної особи немає жодних критеріїв від комісії з приводу його досвіду, з приводу освіти, зовсім нічого. Тобто людина отримує дуже широкий спектр... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дайте 10 секунд завершити. Тобто людина отримує дуже широкий спектр повноважень, а ми не можемо бути впевнені, хто ця людина, і ще ця людина проходить спецперевірку вже після того, як вона почала очолювати НАЗК. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні за цю правку? Позиція комітету. Те саме, що й в попередній поправці. Немає рішення комітету по цій поправці, лишається редакція першого читання, це вимога Регламент наразі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, прошу голосувати та визначатися.

За-68 Рішення не прийнято. Правка номер 22. Народний депутат Гриб. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:06:45 ГРИБ В.О. Шановні колеги, з одного боку, ми дивимося на назву цього законопроекту і говоримо про запобігання корупції. З іншого боку, я цілком погоджуюся з паном Юрчишиним, який каже: "Якщо ми зараз підвищимо рівень тих партій, які будуть фінансуватися, до 5 то ми з вами тут не будемо запобігати корупції, а ми будемо саме цим займатися". Я дуже прошу вас підтримати правку, тому що 2 це якраз та теза, яка була проконсультована з європейцями, і вони повністю її підтримують: і Венеціанська комісія, і ПАСЄ, і також Рада Європи. Прошу вас підтримати ту правку. Скажіть, будь ласка, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 22 народного депутата Гриб. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка номер 23 народного депутата Сюмар. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, дуже багато лірики прозвучало знову до другого читання, зате не було дано відповіді, чому я вперше бачу до другого читання 22 сторінки правок ГНЕУ, які комітет не розглядав. Куди ми поспішаємо? Чому ми, Анастасія Олегівна, не могли зібратися зараз на засідання в перерві для того, щоб ці поправки ухвалити, і могли би у відповідності до висновку ГНЕУ цей законопроект приймати. Це перша річ. Друга річ. І я вперше, до речі, бачу, щоб такі порушення відбувалися. Друга річ стосується політичних партій. Зараз більшість, яка вперше в історії українського парламенту, має монобільшість таку, вбиває малі партії і стимулює політичну корупцію отим, що не враховує зараз цю поправку. Майте це на увазі. Дякую. Позиція комітету. Висновок Головного юридичного управління також надійшов, і там немає нічого такого, що виходить за межі технічних уточнень. Дякую. Позиція комітету? КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. Комітет не ухвалив рішення по цих поправках, відповідно на зараз відповідно до вимоги Регламенту лишається редакція першого читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 23 народний депутата Сюмар. Прошу визначатись та голосувати.

За-72 Рішення не прийнято. Правка номер 24, народний депутат Савчук. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, я взагалі переконана тим, що нам потрібно говорити… ми всі говоримо про те, що наш бюджет, в бюджеті категорично не вистачає коштів на соціальні програми тощо. Я думаю, що той 1 мільярд гривень, який закладений на фінансування політичних партій, потрібно насправді перекласти перекласти на соціальні програми і взагалі закрити фінансування партій. Якщо ми пропонуємо фінансувати тільки парламентські партії, то ми тим самим, власне, зменшуємо вплив тих партій, які представлені, які отримали досить суттєву підтримку виборців і не набрали 5 Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Включіть… Ставлю на голосування питання, правку номер 24, народний депутат Савчук. Прошу визначатися та голосувати. За-42 Рішення не прийнято. Правка номер 25. Народний депутат Фріс. Не наполягає. Правка номер 26, Славицька. Не наполягає. 27 – Фріс. А Фріс наполягає на якихось правках? Ні. 28-а, Сюмар. Не наполягає. 33 правка, Іванчук. 31-а, Фріс. Наполягає? Да. Включіть, будь ласка, мікрофон. Добрий день. Дякую за можливість висказатися. Дивіться, по тому, щоб виключити цю норму з тексту законопроекту. Навіть в висновку Головного науково-експертного управління є чітко визначено, що відповідно до запропонованих змін до примітки статті 45 злочин, передбачений 366-ю частиною першою – декларування недостовірної інформації, віднесено до тих правопорушень, що вважаються корупційним кримінальним правопорушенням. Проте, з огляду на вищезазначене поняття, корупція в Законі України "Про запобігання корупції", подання декларації суб'єктом декларування, а також відповідальність за подання відноситься до заходів фінансового контролю. Тому відтак діяння, передбачене 366-ю зі значком "1" кодексу, не повинно відноситися до корупційних злочинів. Я наполягаю на тому, щоб ми це проголосували. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні за цю правку? Наполягаєте? Позиція комітету. КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. Комітет цю поправку відхилив, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 31, народний депутат Фріс. Прошу визначатися та голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. Переходимо до правки номер 33. Іванчук. Не наполягає. 34 – Макаров. Не наполягає. 35 – Іванчук. Іванчук і Макаров, наполягаєте на якихось правках? Є в залі? Немає. Правка номер 40, Фріс. Не наполягає. Правка 48, Фріс.

43-я, Сюмар, врахована частково. Що зробити, Вікторія? Включіть, будь ласка, мікрофон Сюмар, 43 правка. Дякую. На жаль, комітет не розглядав це як пропозиції ГНЕУ, і ми не мали можливості, ну, фактично... Ми, на жаль, не врахували ці пропозиції, які мені зараз видаються цілком слушними. Але, тим не менш, що стосується 43 правки. Колеги, тут ідеться про наших з вами помічників, яких ми зобов'язуємо зараз декларуватися. В декларуванні написано, що це особи, здійснені на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Які владні повноваження є в наших помічників? Ні права підпису, нічого цього немає. нічого цього немає. Комітет врахував, дякую за це, пропозицію про виключення помічників на громадських засадах, бо це взагалі виглядало абсурдно. Але поправка в цілому помічників була виключити. Прошу поставити на Колеги, комітет врахував редакційно цю поправку і виключив із режиму декларування тих співробітників патронатної служби, які виконують свої повноваження на громадських засадах. І це абсолютно, мені здається, прийнятний компроміс. помічники, які отримують кошти за свою діяльність, мали би подавати декларації, і це видається логічним. Колеги, давайте без обговорення, це було на комітетах. Шановні колеги, ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на... Яке формулювання зараз повинно бути? Вікторія Петрівна, яке формулювання ви хочете, щоб ми поставили? Правку в цілому? Добре. Ставлю на голосування правку в цілому. Прошу визначатись та голосувати. 13:16:16 За-89 Рішення не прийнято. Наступна правка 46, Макаров. Немає.

64-а, Сюмар. 66-а, Юрчишин. 67-а, Васильченко.

Віковий ценз для кандидатів на посаду голови – 35 років. Але НАЗК є центральним органом виконавчої влади, який за своїми повноваженнями і статусом… відповідають рівню міністрів. Однак, до міністрів подібної вимоги не застосовується. Завдяки чому зокрема в Україні нині сформовано чи не наймолодший уряд за всю історію, в якому працює віце-прем'єр-міністр віком 28 років і частина міністрів, яким від 29-и до 34 років. На комітеті ми розмовляли про те, що цей віковий ценз взагалі можна відмінити або як компромісне рішення змінити з 35 років до 30 років, що я і пропонував. Але рішення на комітеті ми не змогли прийняти. Якщо можна, поставити на голосування цю правку. КРАСНОСІЛЬСЬКА А.О. Колеги, комітет цю поправку не підтримав, тому що були конфлікти інтересів членів комітету. Відповідно зал може цю поправку підтримати. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 52 народного депутата Полякова. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Прошу підтримати та проголосувати правку номер 52 народного депутата Полякова. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-218 Рішення не прийнято. Правка номер 68, Фріс. Не наполягає. Правка номер 70, Юрчишин. Не наполягає. Сюмар, 64-а. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, тут йдеться про те, що заступники голови національного агентства будуть призначатися, мають призначатися у відповідності до Закону "Про державну службу". Насправді зараз ми даємо такі повноваження одній людині, коли він сам собі ще й заступників призначає всупереч цьому Закону про державну службу, хоча ми це визначаємо як ЦОВВ, тобто центральний орган виконавчої влади. Зважаючи знову ж таки, що в законі не прописані кваліфікаційні вимоги до кандидата і ми вбиваємо колегіальний орган, який сьогодні є НАЗК, ну, хоча б заступники мали б у відповідності до законодавства призначатися. Прошу поставити на голосування. Дякую.

За-77 Рішення не прийнято. Правка номер 70, Правка номер 86, Іванчук. Правка номер 87, Білозір. Правка номер 90, Іванчук. 91, Пузанов. 94, Макаров. 95, Поляков. 97, Васильченко. 98, Макаров.

118-а, Красносільська. 121-а, Жмеренецький. 122-а, Поляков.

Наполягаєте? Шановні колеги, прошу запросити депутатів до зали, ми закінчуємо розгляд правок. Слова дається Сюмар, 128 правка. Колеги, в даному випадку йшлося про "Прикінцеві положення" і зокрема про те, що діючі члени НАЗК мають проводити засідання, ми їх зараз нівелюємо. Але я хотіла б в контексті цього звернути увагу все-таки на зауваження ГНЕУ з приводу ось цього виконувача обов'язків Голови НАЗК, який буде призначатися нібито на півтора місяці, але насправді, якщо конкурсу не відбудеться, то це буде, може тривати набагато довше. Так от до цієї людини жодні кваліфікаційні вимоги так само не приділяються. Я вважаю, що, ну, ця ситуація є певною мірою, може створювати певні загрози і корупційні ризики. І прошу звернути на це увагу при кінцевому голосуванні в цій частині виконувача обов'язків. Дякую. Зараз не треба ставити на голосування. Знімаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 131-а, Білозір. Не наполягає. Шановні колеги, ми закінчили розгляд правок до законопроекту. Прошу підготуватись… З мотивів – Юрчишин Ярослав Романович. І прошу підготуватись до голосування. Народні депутати, будь ласка, займіть свої місця. Включіть мікрофон Юрчишину. Я.Р. Хочу зафіксувати те, що, зараз голосуючи зняття партійного фінансування, зменшення партійного фінансування, ми фактично відштовхуємо політичні партії знову ж таки в в залежність від олігархів. Зважаючи на те, що ця правка не прийнята, зважаючи на те, що не прийняті рекомендації Головного науково-експертного управління, які суттєві і вказують на те, що в законі є дуже дуже серйозні порушення, наша пропозиція зараз не голосувати в цілому, а направити на повторне друге читання. Ми можемо зламати дуже ефективний механізм. Дякую. Все? Шановні колеги, прошу зайняти свої місця та підготуватись до голосування. Ставлю на голосування законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції (реєстраційний номер 1029). Законопроект ставиться на голосування в другому читанні та в цілому, з необхідними техніко-юридичними правками. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Шановні депутати, прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований на розгляд проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів (реєстраційний номер 1048). Слово надається голові Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. 13:26:24 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Дякую. Шановні колеги, на розгляд запропонований сьогодні вам до другого читання Закон про так званих уповноважених авторизованих економічних операторів. Що це за закон? Це закон, який надає можливість юридичним особам, що відповідають критеріям, які визначені в законі, отримати спрощення митних формальностей. Це дозволить українським підприємствам отримати конкурентні переваги на ринку Європейського Союзу передусім і спрощено проходити митні процедури. Ми працювали над цим законопроектом в комітеті і в робочих групах, і розглядали правки в комітеті, всі слушні правки були враховані. І я для того, аби не витрачати часу, пропоную перейти до тих правок, які враховані не були. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Данило Олександрович. Переходимо до розгляду правок, до законопроекту. Правка номер 1, Бєлькова. Не наполягає. Правка номер 2, Бондарєв. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. Костянтин Бондарєв, фракція "Батьківщина". Пропоную замість терміну "підприємство" використовувати термін "резидент України". Визначення терміну "підприємство" міститься в Господарському кодексі України та означає юридичну особу. Водночас текст законопроекту передбачає, що уповноваженим авторизованим економічним оператором може бути виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу. Українське законодавство не містить жодних обмежень щодо таких дій в залежності від статусу як фізичної особи або юридичної особи. Таким чином формально митні брокери, переважно фізичні особи не зможуть отримати цей статус, що є їх дискримінацією відносно юридичних осіб. Крім того, моя пропозиція спрямована на уніфікацію термінів загальновизнаним міжнародним стандартом. У рамкових стандартах забезпечення безпеки

Використовується саме термін "уповноважений економічний оператор". Таке ж визначення міститься в Угоді про асоціацію України з ЄС. Тому… Дайте завершити ще 10 секунд, і все, колеги. БОНДАРЄВ К.А. Тому я прошу вас почути все ж таки, не можна дискримінувати фізичних осіб, а також використовувати неправильне… Ви наполягаєте на голосуванні за цю правку? Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 2 Бондарєва. Позиція комітету? Назва, яку ми вживаємо в законі "авторизований економічний оператор", вживається для зручності аби уніфікувати цю назву, цю абревіатуру з тією, яка вживається в Європейському Союзі. Крім цього, ми з вами повинні прийняти закон не такий, який хочемо, а такий, який сприймуть наші іноземні партнери, аби всі ці правили були уніфіковані. Тому цей саме термін "підприємство", узгоджений з Європейською комісією, є правильним. Дякую. Пропонуємо відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Данило Олександрович. Ставлю на голосування правку номер 2 Бондарєва. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 3, Бондарєв. Наполягаєте? колеги, давайте в хвилину вкладатися, я не зможу… час. 13:30:32 БОНДАРЄВ К.А. Добре, добре. Тут дуже коротко. Дійсно, цим законом вводиться посилання на визначення про валюту та валютні операції, які вже викладені в Законі "Про валюту валюту та валютні операції". Тому я таку поправку і надав, щоби посилатися саме на закон і визначення, які містяться в цьому законі. Дякую.

За-44 Рішення не прийнято. Правка номер 4, Бондарєв. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. У тексті законопроекту використовується словосполучення "уніфікована митна квитанція", однак її сутність надалі не розкривається. На сьогодні словосполучення "уніфікована митна квитанція" містять лише два накази Державної митної служби України від 1998 року та 2005 року. Отже, пропонується визначити зміст уніфікованої митної квитанції законодавчо. Так, я наполягаю на голосуванні за це. Ви наполягаєте визначити зміст цієї квитанції як платіжного документу, але це входить у суперечність із законодавством про платіжні системи та переказ грошей в Україні і викликає справедливі нарікання в Національного банку, який регулює ці відносини на підзаконному рівні. Пропонуємо відхилити. За-25 Рішення не прийнято. Правка номер 5, Бєлькова. Не наполягає. 6... А на якій правці будете наполягати?

я хочу зауважити, що терміни цього і термінологія цього закону повинні, мають співпадати з термінами інших законів, які регулюються економічними, а не кримінальними правовідносинами. Отже, замість посилання на норми Закону України про… Отже, замість посилання на норми Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" я пропоную використати норми Закону України "Про Національний банк України", остання редакція якого, між іншим, узгоджена з МВФ. Я не розумію, чому ми повинні лякати суб'єктів предпринимательской діяльності такими термінологією і термінами, і посиланнями до таких законів? Дякую. Я поясню чому. Бланкетна норма частини другої статті 4 – це вимога ГНЕУ, яку ми врахували. Дійсно, така редакція в більш повній мірі відповідає законодавству. Тому пропоную відхилити правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Не наполягає. Правка номер 8, Южаніна. Включіть, будь ласка, мікрофон. є висновок Головного юридичного управління до законопроекту, підготовленого до другого читання. І ми також щодо цього законопроекту не розглядали на комітеті ті зауваження, які є. І якраз 8 поправка, яку я намагалася на робочих групах довести, що використання… збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації суперечить частині другій статті 32 Конституції України. І що персональні дані мають оброблятися у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися. Тому я і додавала щодо використання, можливості обробки персональних даних: "під час здійснення митних формальностей". На той час у нас не було цього експертної думки. Тому, можливо, зараз,

Я поясню нашу позицію. Ми наполягаємо на тому, що відповідну інформацію збирають не тільки під час виконання митних формальностей, а й під час процедури авторизації авторизованого економічного оператора, яка не відноситься до митних формальностей. Саме тому ми пропонуємо залишити в тій редакції, яка є, а правку відхилити. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Не наполягає. Дякую. А, наполягаєте? Тоді ставлю на голосування правку номер 8 народного депутата Южаніною. Прошу визначатися та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Правка номер 9. Бондарєв. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Ця пропозиція спрямована на уніфікацію термінів загально визначеними міжнародними стандартами. У рамкових стандартах забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі всесвітніми організаціями використовується саме термін "уповноважений економічний оператор". Таке ж визначення міститься в Угоді про асоціацію України з ЄС. Крім того, авторизація передбачає пасивне право особи спостерігати над діями іншої особи, якою вона була авторизована. Натомість уповноваження є правом особи виконувати деякі функції іншої особи. Яка делегує частину своїх уповноважень. І я вважаю, що це більш логічно. Будь ласка, прийміть мою правку. Дякую. Позиція комітету. ми пропонуємо викласти саме в такі редакції це. Тобто це не питання… це питання зручності в роботі авторизованих економічних операторів. Дякую. Відхилити пропонуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні?

За-22 Рішення не прийнято. Йдемо далі. Наступна правка номер 10, народний депутат Бондарєв. Ви наполягаєте?

На жаль, мене не тільки не почули, а не захотіли почути, не запросивши взагалі при розгляді на комітет і не почувши мою думку. Я наполягав на тому, що треба надати рівні права фізичним та юридичним особам. Я наполягав на нормальній трансформації нашого законодавства і компіляції її з міжнародним правом, але ж мене не почули. На жаль, сьогодні така ситуація. Тому, на жаль, мої правки не прийняті і я не маю більше зауважень, тому що не маю підтримки в залі. Дякую.

Прошу поставити на підтвердження 11 поправку, яка була врахована… ГОЛОВУЮЧИЙ. прошу поставити на голосування та визначатися, тобто не підтримувати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Добре, є така позиція. Ставиться на підтвердження правка номер 11. По позиції з комітету? Ви є автором 11 поправки, да? Будь ласка. Народний депутат Бєлькова, я перепрошую, я звідси погано побачив. Шановний пане голово, ну, цікавий розвиток подій. Ми по цій правці говорили з вами спочатку на робочій групі, мені сказали, що її прийняли. Далі на комітеті, я наполягала, щоб голосували, і ви мене підтримали. І я отримала підтримку всіх членів комітету. Сьогодні ставите на підтвердження. Скажіть, будь ласка, як мені тоді довіряти, ну, нашому комітету, що думки меншості будуть хоч якось враховані? Тепер по суті правки. Я вимагаю, щоб до автоматичних економічних операторів застосовувалися також валютний, вимоги валютного законодавства. Експортно-імпортна діяльність прямо пов'язана з цим питанням. І я розумію, що автори не дописали в 14 статті вимоги, не розкрили це поняття, але це ніяким чином не стосується моєї правки. Тому, будь ласка, я би хотіла, щоб визнали, що я права по суті, але нинішній текст не може врахувати цю пропозицію. Коли ми опинимося в ситуації, що з країни будуть вивозити кошти, ми фактично… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте 10 секунд завершити. БЄЛЬКОВА О.В. Ми, фактично, опинимося в ситуації, що ті компанії, які виводять кошти, не звітують і не повертають валюту в Україну, отримують судовий статус автоматичного економічного оператора.

той аргумент, який ми дійсно сприйняли на комітеті і на комітеті підтримали цю правку, врахувавши її. Однак, однак ця правка не узгоджується ані з текстом текстом цього закону, законопроекту, який ми зараз голосуємо, ані з текстом іншого законопроекту про спільний транзит. Крім цього, вона не узгоджується з вимогами чи з законодавством Європейського Союзу, яке не містить цієї правки. Тому я пропоную дійсно врахувати вашу позицію, яка є слушною, при доопрацюванні цього законопроекту та законопроекту про спільний транзит, який ми обов'язково будемо робити через півроку. Дякую. Дякую. Є один, Данило Олександрович, тут правильно зауважують, що ви маєте доповідати позицію комітету, але ви вимагаєте поставити на підтвердження. Є пропозиція поставити на підтвердження і визначатися. Будь ласка, поставте правку номер 11 на підтвердження. Прошу голосувати та визначатись. За-49 Правка не підтверджена. Ідемо далі. Наступна правка номер 12, народний депутат Южаніна. Наполягаєте? Будь ласка. Будь ласка, хвилина. Шановні колеги, починається блок поправок, які стосуються тих саме ініціатив, які були висловлені в альтернативному законопроекті. Я тоді пояснювала свою позицію, що спеціальні спрощення і переваги можуть надаватися не лише авторизованим економічним оператором, а і українським підприємствам, які можуть виконати критерії щодо певного спрощення, і бути такими. Відразу після прийняття в першому читанні я звернулася з листом, це звернення, на яке мали надати мені відповідь протягом 10 днів, щодо погодження цих ініціатив із Представництвом Європейського Союзу в Україні для того, щоб не суперечити тим напрацюванням, над якими ми працювали. До сьогоднішнього дня відповіді ні проміжкової, ні остаточної немає. Тому я рахую, що якраз інтереси звичайних українських суб'єктів зовнішньої економічної діяльності тут не намагаються врахувати, тому і немає ніякої реакції. І це якраз стосується того, що ви... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на своїй правці? На голосуванні?

Але при цьому нам важливо, аби ця конструкція, яку ми з вами представимо нашим партнерам, вона вписалася в той механізм, який працює в Європі. І якщо ви звернете увагу на той механізм, який працює в Європі, то вони якраз від окремих спрощень йшли до авторизованого економічного оператора, і зараз вони працюють саме в межах авторизованого економічного оператора. Що пропонується зробити і нам – запровадити цю концепцію, попрацювати з нею. І потім у випадку, якщо вона буде успішною, ми зможемо застосовувати і окремі спрощення для окремих юридичних осіб. Дякую. Дякую. Ніно Петрівно, ви наполягаєте? Ставиться на голосування правка номер 12. Позиція комітету – відхилити. Прошу голосувати та визначатись. За-43 Рішення не прийнято. Йдемо далі. Наступна правка номер 13, народний депутат Южаніна. Ніно Петрівно, наполягаєте? Будь ласка, слово народному депутату Южаніній. Шановні колеги, зараз ми приймаємо закон, який точно буде сприяти монополізації послуг на ринку зовнішньоекономічної діяльності. Ви тільки що, пане голово, сказали неправду, тому що в Європейському Союзі окремі спрощення працюють і досі. І якби ці всі пропозиції, які ми надавали, все-таки ви б також проявили ініціативу і погодили текст з Європейською комісією, ми би зараз говорили іншими словами. Тому я всіх звертаю увагу, я зараз говорю про можливості для наших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Наші вимоги зараз нехтуються. Ми залишаємо і будемо створювати таку монополію, що і брокерська контора буде тільки одна або зовсім її не буде, яка отримає статус авторизованого економічного оператора. І тобто оцей весь середній бізнес, який у нас зараз працює на цьому ринку, ми позбавляємо права далі діяти в Україні. Тому що будуть неконкурентні умови. Хтось зможе все вирішувати дуже просто… Я звертаю увагу на те, що нам потрібно не просто прийняти цей закон, а також укласти угоду про взаємне визнання, тобто щоб наші європейські партнери визнали цей інститут існуючим у нас. І я хочу зацитувати лист Європейської комісії. "Перше просте прочитання цього тексту щодо цієї саме правки про надання спрощення окремим особам викликало багато занепокоєнь, оскільки воно повністю змінює концепцію авторизованого економічного оператора як надійного, безпечного торговця в міжнародному ланцюзі постачання і не тільки. Питання, що стосуються авторизації, спрощень, переваг, управління критеріями лише деякі з питань, які викликають серйозні питання." і далі за текстом. Давайте рухатися в межах того фарватеру, який є у нас можливим, а не робити окремий анклав, який, можливо, і виглядає непогано, але не працює повністю. Дякую. Ставиться на голосування правка номер 13 народного депутата Южаніної. Комітет пропонує відхилити. Прошу голосувати та визначатись, будь ласка. За-52 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 14, народний депутат Тарута та народний депутат Бєлькова. Не треба? Тоді ми не ставимо. Йдемо далі. Наступна правка номер 15, народний депутат Бондарєв. Теж не ставимо, так? Далі. Правка номер 17, народний депутат Южаніна. Ніна Петрівна, будь ласка. Шановні колеги, 16-а, 17-а, 19-а, 20-а і 21 поправка. Пане голово комітету, ви говорили, що ви особисто вивчите на відповідність діючому новому законодавству щодо бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Саме в цих законах виписане правильне формулювання того, що ми хочемо зробити. Послухайте, но не можна, якщо ми погодили слова, які абсолютно не відповідають українському законодавству, в цьому спеціальному законі залишати, бо нібито нам важко погодити з Європейською комісією правильний текст. Ви підписуєтесь під своєю нездатністю в подальшому працювати з Європейською комісією по узгодженню нашої позиції, яка відповідає лише прийнятим законам, які відповідають Угоді про асоціацію України з Європейським Союзом. Тому тут вони точно не можуть заперечувати. Ви просто принципово не погодили цей текст з ними. Шановна Ніна Петрівна, напевне, вам гріх скаржитися, особливо щодо цього законопроекту, про неврахування ваших правок, оскільки ми дуже багато і до першого… працюючи над законопроектом, врахували ваші зауваження, слушні зауваження. Ці правки, дійсно, ми вивчили. І визначили, що вони, що та термінологія, яку ви пропонуєте, вона, на жаль, не відповідає Регламенту ЄС №2446. крім цього щодо кожної правки ми можемо з вами проговорити, якщо буде ваша ласка. Але крім цього, вони не суперечать і законодавству України, наша редакція не суперечить законодавству України. Тому ми пропонуємо їх всі відхилити. Дякую. Наполягаєте, Ніна Петрівна? Наполягаєте. Правка номер 17, Южаніна. Прошу визначатись та голосувати. Комітет не підтримав. За-45 Рішення не прийнято. Правка номер 18, Тарута. Не наполягає. Правка номер 19, Южаніна. Включіть, будь ласка, мікрофон. нами два роки назад і почав діяти із жовтня минулого року. Ніяких невідповідностей новому порядку чи тому, чому ви сказали, не може бути. Тому що ми у чіткій відповідності до Регламенту ЄС приймали ці закони. Для чого ви це говорите? Просто у вас складається ситуації, коли знову надаєте можливості контролюючому органу чи митному органу в даному випадку, виносити якісь рішення на свій розсуд. Бо нема, наприклад, хронологічного порядку відображення операцій.

Тобто ми закінчили всі поправки, які стосуються Закону про бухоблік і фінансову звітність, їх комітет не підтримав, але це слабо сказано, бо на комітеті ніхто не висловлює свою думку. А щодо наступної поправки, це якраз стосується суб'єктів суспільного інтересу і середніх підприємств, які визначені Законом про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, вони всі публікують свою звітність із висновком аудиторським на веб-сторінці. Ви розумієте, ми зараз митним працівникам даємо більше прав чим аудиторам, які підтвердили вже фінансову відповідність бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Я хотіла цією поправкою допомогти саме митним органам, якщо є така фінансова звітність, яка опублікована на веб-сторінці і є аудиторський висновок, приймати його за основу, зважати на нього, бо це вища кваліфікаційна оцінка чим… Я хочу зауважити, що на комітеті всі висловлюють вільно свою думку, всі, хто хочуть висловлювати, всі висловлюють, в першу чергу починаючи з вас, Ніна Петрівна. А ця поправка має дискримінаційний характер щодо тих підприємств, які не зобов'язані оприлюднювати звіти, про які ви говорите. Пропонуємо відхилити.

Правка 32 і 33, Южаніна. Всі не наполягає? На якій?

Дивіться, цей комплекс поправок стосується тих процедур оцінювання здатності і відповідності критеріям підприємств, які подали заяви щодо визначення їх авторизованим економічним оператором. Так от якраз ця поправка говорить, що, якщо підприємство… якщо на підприємство виїжджає інспектор, митний орган для проведення процедур, то це має бути не пізніше, ніж на 45 день після прийняття такого рішення. Це виключно антикорупційна поправка, для того, щоб ми дуже чітко вказували строки, що коли має робитися. І для того, щоб не перескакували в черзі, оскільки дуже обмежене коло осіб, які можуть пройти цю процедуру, для того вказали цей термін. Виключно антикорупційна норма. Будь ласка, розгляньте її і прийміть. ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Доцільно врегулювати ці відносини на рівні підзаконних нормативних актів. Ніна Петрівна, ми ж це обговорювали в робочих групах. Дякую. Відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? 31-а, Южаніна. Не наполягає. 34-а? Наполягає.

Ви тоді повинні знати свої правки. Ми повертаємося кожен раз до одних і тих же правок. 31-а. ЮЖАНІНА Н.П. Слухайте, якщо ви не хочете розібратися по суті такого важливого для України закону, ви можете не розглядати взагалі поправок в залі, і я тоді буду успівати все робити. Щодо моніторингу критеріїв. От тут також не зважили на робочих групах в комітеті, що моніторингом критеріїв займаються митниці на місцях. Але щодо прийняття рішення відносно моніторингу ми не надали право центральному апарату без подання митниці вчиняти певні вчиняти певні дії, ну, тобто призупиняти статус авторизованого економічного оператора. Я вважаю, що ми даємо корупційну складову на місця в ті митниці, які можуть, ну, спекулювати даною нормою.

ви тільки що сказали, що корупційні ризики залишаємо чи... А, тобто ви залишили корупційні ризики на місцях. Дякую вам, пане голово комітету. Давайте тепер далі. У нас і наступний розділ "Строк зупинення дії авторизованих економічних операторів". Уявляєте собі, що строк... що зупинена дія цього визнання. Скільки... дали підприємству певний строк на ліквідацію тих помилок чи упущень, які він допустив. Як ви вважаєте, через який термін його можуть поновити його статус? Не вказано. Тобто я говорю, що дайте цей термін, якщо підприємство повідомило, що воно усунуло всі недоліки, через 30 днів мають розглянути, як це підприємство спрацювало. І все.

ранкове засідання Верховної Ради України. І нагадую, що вечірнє засідання розпочнеться о 16:00. Прохання не запізнюватися.